Нагадую, реєстрація відбувається шляхом натискання зеленої кнопки "за". Готові реєструватись? Готові?

зареєстровано 357 народних депутатів. Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні народні депутати, у зв'язку з вимогою Президента України та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України ми сьогодні проводимо позачергове пленарне засідання Верховної Ради України. Перелік питань вам всім до розгляду запропонований. Шановні колеги, надійшло дві заяви від депутатських фракцій та груп, перерва із заміною на виступ. Юлія Володимирівна Тимошенко. Почекайте, Юліє Володимирівно, одну хвилинку, будь ласка. Одну хвилинку почекайте, будь ласка. Шановні колеги… Юліє Володимирівно, хвилинку. Шановні народні депутати, 7 квітня 2020 року Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата України, обраного на проміжних виборах народних депутатів України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі номер 179, Світличну Юлію Олександрівну. Відповідно до статті 79 Конституції України перед вступом на посаду народний депутат України складає присягу перед Верховною Радою України. Для складення присяги на трибуну запрошується народний депутат України Світлична Юлія Олександрівна. Шановний Голово, шановні колеги, дорогі українці! Присягаю на вірність України. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробуту Українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Вітаю, Юлія Олександрівна. Переходимо до нашої роботи. Юлія Володимирівна Тимошенко – 3 хвилини. Шановні колеги, ми сьогодні будемо розглядати зміни до Державного бюджету, які визначають стратегію руху нашої держави в найтяжчий рік, який ми зараз переживаємо. Але є надзвичайна ситуація, про яку ми не можемо з вами не говорити: з доходної частини бюджету знімається майже 120 мільярдів Знімається, по суті, сума яка, по-перше, вдвічі перевищує створення фонду по боротьбі з інфекцією з епідемією. По-друге, це половина Пенсійного фонду країни за обсягом грошей. Ці 120 мільярдів гривень знімаються не просто так, ми всі з вами прекрасно пам'ятаємо, що міністр, який три тижні пробув на своїй посаді, міністр фінансів пан Уманський, він за ці три тижні встиг встиг повністю вскрити великі оборудки по сплаті податку на додану вартість через так звані скрутки, а, вірніше, несплату цього податку, на корупційній основі. Крім того, він відкрив махінації, які здійснюються на митниці і які здійснюються на ухиляння від сплати податку на прибуток до бюджету України. Він не просто вскрив всі ці корупційні оборудки, він доповів Президенту, Прем'єр-міністру, він доповів уряду, і він виступив з цим публічно. Він подав відповідні аргументовані матеріали до Генеральної прокуратури, до НАБУ і до СБУ. Тобто, іншими словами, міністр Уманський злетів з посади саме тому, що він виявив цю корупцію і виступив проти неї. А тепер ми маємо в бюджеті, який сьогодні будемо голосувати, підтвердження цього. Уманський сказав, що в середньому за квартал не доплачується до бюджету на корупційній основні 30 мільярдів гривень. Це якраз і є ці 120 мільярдів гривень по року. Країну оббирають. Не звільнений податківець головний, не звільнений головний митник, а ми з вами побачили, що не корупцію припинили, а, по суті, зняли з бюджетної доходної частини 120 мільярдів гривен. Це ЧП. І тому перед тим, як голосувати цей бюджет, ми закликаємо зібрати голів фракцій з Кабінетом Міністрів, з Президентом країни, запросити Уманського, послухати доповідь і не голосувати за цей закон, поки ми не переконаємося, що 120 мільярдів гривень знімають з доходної бюджету не тому що покривають корупцію, а тому що є інші обставини. Не приймайте корупцію в цьому бюджеті. Дякую. Дякуємо. Федина Софія Романівна. Ти був на Майдані? Ти посмів в свій час боротися за права, за свою українську державність? Ти посмів владі в свій момент сказати "ні"? Вітаю, сьогодні ти – ворог. Тебе треба посадити, тебе треба зробити винним. Ось, що сьогодні пропонують усім тим, хто посмів і посміє боротися за державність. Справа Тетяни Чорновол, яка зараз розпочалася, кримінальне провадження проти неї, це є своєрідна помста усім майданівцям, це є реванш антимайданівських сил, які не тільки хочуть показати, що не боріться, які не тільки хочуть сказати, що ви були дурні, а ми перемагаємо, вони хочуть у кожному із нас виробити рефлекс страху. Ти кажеш правду – буде кара. Ти вийдеш на Майдан – буде кара. Ти посмієш думати – буде кара. Ти вийдеш заявити і захистити свої права буде кара. І сьогодні цією справою Тетяни Чорновол розпочинаються репресії проти усіх майданівців. Якщо розправляться із нею, якщо ті, хто навіть в цій залі сидять з майданівців, дозволять розправитися з нею, кожен із вас буде наступним. Справа не в тому, що ми говоримо про сам Майдан. Справа в тому, що сьогодні реваншем антимайданівських сил намагаються сплюндрувати історичний вибір України, намагаються сплюндрувати право кожного із нас боротися за свої права і свободу. Тому фракція "Європейська солідарність", кожен із депутатів, який був на Майдані, сьогодні закликає депутатів незалежно від фракцій, незалежно від своїх якихось там інтересів, якщо ви були на Майдані, ви маєте підписати заяву: "Ні – реваншу! Ні – десакралізації Майдану! Ні – переслідування майданівців!". Тому що, якщо сьогодні ця справа пройде тут, то кожен буде наступним. А в результаті кожен із нас залишиться без української незалежної держави. І хотілося би владі, яка так р'яно допомагає "ригам" повертатися до влади, що той, хто сіє віє вітер, той обов’язково пожне бурю. Слава Україні! Шановні колеги, переходимо до розгляду питань порядку денного. Вам запропонований до розгляду проект Закону 3279-1, 3279-д. На нараді з керівниками фракцій та депутатських груп було запропоновано наступний регламент розгляду цього питання, щоб не заходити в обговорення, піти наступним чином: 3 хвилини – виступ Прем'єр-міністра України, 3 хвилини – доповідь комітету, до 3 хвилин, до 3 хвилин – виступи від кожної з депутатських фракцій та груп. Після цього переходимо до голосування. Скажіть, будь ласка…? Почекайте. Доповідачі також по 3 хвилини, так, як це передбачено. Після цього переходимо до голосування. Ні, почекайте, з доповідачами ми домовлялися, що лише від фракцій виступи.

3 хвилини – доповідачі. Після цього переходимо до голосування. Чи є заперечення до такої процедури? Можемо працювати в такому режимі? Слово для доповіді надається Прем'єр-міністру України Денису Анатолійовичу Шмигалю, до 3 хвилин регламент. Шановні народні депутати, шановний пане Голово, шановні українці! Останні тижні ми спільно працювали над тим, щоб отримати оптимальний варіант оновленого бюджету, який буде відповідати зовнішнім і внутрішнім викликам. Дякую парламентарям за конструктивну роботу, уряд сьогодні дуже розраховує на підтримку народних депутатів. Непрості часи вимагають від нас відповідальних дій. Ухвалення Держбюджету надзвичайної ситуації – це і є та відповідальна дія. Найвищий рівень відповідальності – це підтримка сценарію виходу України з кризи. В останній версії змін до бюджету завдяки і в тому числі і народним депутатам нам вдалось повернути фінансування багатьох програм, зокрема, це стосується додаткового фінансування регіонів культури, освіти. Тут одразу хочу наголосити, що кожна гривня, виділена на наших військових, залишається в бюджеті. Давайте не забувати, що кошти в бюджеті – це кошти не уряду, не народних депутатів, це кошти українських платників податків. Сьогодні наші громадяни по всій країні демонструють, які пріоритети треба реалізовувати. Найперше, це заходи направлені на подолання коронавірусу. А саме: підтримка лікарів, закупівля медичного обладнання, видатки Міністерства охорони здоров'я пропонуються збільшити на 16,4 мільярда гривень. Загалом разом з іншими видатками фінансування медицини зросте фактично в півтора рази. Паралельно ми маємо подбати про пенсіонерів та найвразливіші верстви населення. Для цього видатки Пенсійного фонду пропонуємо збільшити на 29,7 мільярда Це необхідно для того, щоб уже в травні провести індексацію пенсій, а також виплатити пенсіонерам, які отримують менше 5 тисяч гривень, допомогу в розмірі 1 тисяча гривень. Запропонований проект змін до держбюджету дасть нам змогу підтримати людей, які втратили дохід через корона-кризу, це як виплата по безробіттю, так і програми по підтримці малого бізнесу. Видатки Міністерства соціальної політики планується збільшити на 19,5 мільярда При цьому треба наголосити, уряд дуже добре розуміє, що тільки ефективна економіка може забезпечити збільшення підтримки соціальних і медичних програм. Тому в останньому варіанті бюджету уряд не забув про статті видатків, які підживлюють і стимулюють економіку. Велике будівництво у пріоритеті, на дорожній фонд закладена безпрецедентна сума – 72 Будівництво доріг – це швидкий розігрів економіки та додаткові робочі місця. Нам вдалося також зберегти програми регіонального розвитку та підтримки аграріїв. Проект Держбюджету передбачає створення Фонду боротьби з коронавірусом та його наслідками, його бюджет – 64,7 мільярда гривень. Я надаю вичерпну відповідь на головні питання, що включає в себе фонд. Це додаткові виплати медичним працівникам, які рятують українців; закупівля медичного обладнання; виплати українцям, які втратили роботу через коронавірус; надання грошової допомоги членам сімей медичних працівників. І ще один дуже важливий пункт. У фонді… Дякую. Вибачте… Дякую, пане Прем'єр-міністр. До слова запрошується Гончаренко Олексій Олексійович. Шановні колеги, паралельно з цим нагадую, що ми домовлялися всі інші питання голосувати без обговорення, лише буде окрема ситуація по постановам. Всі це пам'ятають, цю домовленість? ГОНЧАРЕНКО О.О. Олексій Гончаренко, "Європейська солідарність". Шановні друзі, мною і моїми колежанками по фракції "Європейська солідарність" Сюмар та Фріз було подано єдиний, єдиний альтернативний до кабмінівського проект змін до Державного бюджету України. Щоб завтра не казали, мали проголосувати, бо інших бо інших альтернатив немає. Є альтернатива! В чому ж різняться наші законопроекти? В ідеології. Законопроект від уряду це законопроект одного кварталу, урядового, він же "95-й", і його охорони. Чому я там можу сказати? У влади гроші не забираються, у силовиків забираються тільки, знаєте, так, щоб показати начебто забираються, а насправді нічого не забирається, суддям гроші додаються – мільярд гривень плюс. А замість того, щоб затягувати паски, влада затягує пасок на шиї культури, освіти, місцевого самоврядування, знищуючи їх. Наш законопроект передбачає абсолютно інший підхід. Затягувати паски давайте всі разом: Верховна Рада – мінус, Офіс Президента – мінус, силовики – мінус, а от культуру треба максимально зберегти, освіту максимально зберегти, місцеві проекти і місцеві бюджети максимально зберегти. Це передбачає наш законопроект. Яка ще різниця? Зеленський у п'ятницю у своєму відеозверненні сказав, ми обмежимо зарплати всіх чиновників у державних підприємствах, в наглядових радах – 10 мінімальних зарплат, 47 тисяч гривень. Як завжди, збрехав. Тому що так, обмежимо, але тільки на один, максимум два місяці, на час карантину. Наш законопроект передбачає обмежити до кінця року, бо інакше буде так, що зараз отримують сотні тисяч гривень, потім один-два місяці 47, а потім знову сотні тисяч гривень. Це соціальна справедливість, скажіть мені, будь ласка? Окрема історія – як наш уряд витрачає гроші. Ну, всю країну облетіло, пане Шмигаль, може, ви зараз нам поясните, історія про Албанію. Значить, в нас... в листопаді місяці в Албанії стався землетрус, і в квітні місяці, через п’ять місяців, під час пандемії, коли вся держава, волонтери збирають по копійці на маски лікарям, на обладнання, ви приймаєте рішення надати 10 мільйонів гривень Республіці Албанія гуманітарної допомоги? Ви знущаєтесь над нами? Я можу сказати в цілому, шановні друзі. Зеленський в тому ж відеозверненні сказав: "Я втомився". Знаєте, відповідаючи пану Зеленському від себе і мільйонів українців, я хочу процитувати класиків сучасності

Слово для доповіді надається народному депутату Трухіну Олександру Миколайовичу. Олександр Миколайович, я вам даю 4 хвилини і як від комітету, і як автору. 4 хвилини, будь ласка, включіть. Шановний Дмитро Олександрович, шановні народні депутати, на виконання рішення Верховної Ради Комітет з питань бюджету в межах відведеного часу здійснив підготовку до повторного першого читання законопроекту 3279. У комітеті разом з Міністерством фінансів за участю Рахункової палати опрацьовано та внесено пропозиції народних депутатів, міністерств та головних розпорядників. У листі-висновку комітету наведені основні відмінності доопрацьованого законопроекту від базового, котрий подавав уряд. Виключено нові статті 28 і 32. Також зменшено видатки щодо фонду боротьби з COVID-19 – до 64,7 мільярда гривень. Також Міністерству охорони здоров'я надані прямі субвенції 15,8 мільярда гривень для здійснення додаткових доплат до зарплат медичних працівників. Міністерству соціальної політики – у сумі 10,6 мільярда гривень для здійснення додаткових виплат пенсіонерів та деяких інших категорій населення. Відновлено фонд ДФРР, котрий дасть нам змогу повністю виконати завдання Президента по великому будівництву. Ми з вами зможемо в цьому році отримати та здати для народу України більш ніж 100 садків, 100 шкіл та 100 стадіонів. Повністю відновлена програма щодо дорожнього будівництва, тому Україна зможе їхати по нових якісних дорогах. Збільшені видатки державні в судовій адміністрації на 1 мільярд гривень з метою покриття мінімально необхідних витрат на оплату праці суддів. Також збільшена дохідна частина від дивідендів Національного банку України на 2 мільярди гривень. Тому вважаємо цей проект бюджету збалансованим, який повністю відповідає цілям та завданням Верховної Ради України. Уряд його зможе виконати. Ми закликаємо вас підтримати цей проект бюджету, та Комітет з питань бюджету рекомендує Верховній Раді законопроект 3279 за результатами розгляду в повторному першому читанні прийняти за основу та в цілому як закон у новій редакції за номером 3279-д, підготовлений Комітетом з питань бюджету разом з Міністерством фінансів з пропозиціями у поданому додатковому листі висновку комітету. Дякую. Дякую, Олександре Миколайовичу. Шановні колеги, будь ласка, запишіться на виступи від фракцій та депутатських груп.

Шановні колеги! Секвестр бюджету є феєричний результат урядування нових, але некомпетентних облич. Отримавши від нашої команди економіку з майже 5-відсотковим зростанням, за лічені місяці спустили спадщину за вітром. І китайці ще не здогадувалися про існування коронавірусу, а в Україні вже обвалилась промисловість, покотився ВВП, бюджет недоотримав десятки мільярдів гривень. І гігантську діру латають не за рахунок силовиків, навіть яким додають грошей, а руйнують "Нову українську школу", систему профтехосвіти, душать культуру, вилучають фінансову підтримку в громад, позбавляючи їх ресурсу для боротьби з пандемією, скасовують децентралізацію як одну з найуспішніших реформ нашої команди. дійсно нам вдалося переконати уряд частково відновити Фонд регіонального розвитку, субвенцій на соцеконом, місцями видатки на культуру. Кошти на підтримку пенсіонерів і безробітних підуть не в ручне управління Кабміну, а напряму до відповідних фондів. Але в документі як не було, так і немає стратегії захисту людей, економіки і країни як від вірусу, так і від економічної кризи. У більшості кінчаються гроші, заощадити нема на чому, а роботи немає. Ми пропонуємо запровадити в 4-місячний термін бюджетну програму надання малозабезпеченим родинам підтримку на харчування – так звані фудстемпи. Слід відтермінувати виплату кредитів і податків для них, хто зберіг робочі місця і продовжує виплачувати заробітну платню. Волонтери і меценати взялися забезпечувати медиків захисними костюмами, масками. Але вимагаємо і від держави нарешті застрахувати медперсонал, як ми це зробили по відношенню до військових у 14-му році. Ну, і аптеки хоча б масками забезпечте, яких ви вивезли за кордон ще на початку коронавірусу. Вже цього тижня влада має обирати між Україною і Коломойським, провести ще одне засідання, яке мало передувати розгляду бюджету, врятувати країну від дефолту. Не можете самі – не гребуйте інтелектуальною допомогою від опозиції!

З місця, да? Включіть, будь ласка, з місця тоді. Доброго дня, шановні колеги. В мене є буквально кілька, але дуже коротких запитань до Прем’єр-міністра України. Скажіть, будь ласка, щодо доцільності змін в частині, яка стосується можливості відновлення Міністерству інфраструктури України видатків загального фонду державного бюджету на реконструкцію і будівництво аеропорту "Ізмаїл". Чи є це доцільним сьогодні в умовах пандемії, коли, власне, ми маємо кризу і в медичній галузі, і матимемо кризу в економічній галузі? Також мене цікавить доцільність і взагалі, скажімо так, сенс змін, які стосуються змін до положення про публічні закупівлі при використанні коштів державного бюджету на надання державної підтримки телерадіокомпаніям, які функціонували на території АРК та міста Севастополь. Власне, йдеться про Товариство з обмеженою відповідальністю "Телевізійна компанія "Атлант - і йдеться про те, що ми пропонуємо у 20-му році не використовувати положення про публічні закупівлі. Яким чином будуть здійснюватись закупівлі цієї компанії і чи, власне, є в цьому доцільність? Дякую. Дякую. Єдине, що зараз в нас період виступів. А запитання, я думаю, він тоді вам відповіді адресує окремо. Я запрошую до слова народну депутатку Совсун Інну Романівну, фракція політичної партії "Голос". Цабаль, будь ласка. Шановні колеги, в першу чергу я попросив би хвилину мовчання. Сьогодні річниця, 6 років, як загинув перший військовий внаслідок російської агресії проти України. Капітан Біліченко підрозділу "Альфа" СБУ.

а реальної підтримки. Люди чекають допомоги, щоб справитись з епідемією та економічною кризою. Люди чекають пояснення, як жити в новій ситуації. Чи дає цей бюджет таку підтримку? Чесна відповідь – ні, цей бюджет таку підтримку не дає. Знаєте, в минулі роки у нас були бюджети розвитку, бюджети спасіння, бюджети проїдання. Цей бюджет – це бюджет омани. Омани громадян, бо бюджет несправедливий. Ми кажемо, що зменшили видатки, але ми зменшили їх не для всіх. Ми для одних зменшили, іншим збільшили. Омани підприємців, тому що бюджет не відповідає світовим практикам, як допомагати бізнесу під час економічної кризи. Омани самих себе, тому що бюджет нереалістичний, доходи завищені, видатки не по кишені, а запозичення не можуть бути виконані без прийняття Закону про банки. Тепер детально по кожному пункту. Чому бюджет несправедливий? Тому що одним видатки зняли, а іншим збільшили. Збільшили для фінансування МВС на 195 мільйонів, зменшили фінансування найменш спроможних шкіл на 1 мільярд. Залишили дотації агрохолдингам, а зате зменшились фінансування на третину на освіту, на науку і на інші речі. Ми також в цьому бюджеті по деяким програмам збільшували фінансування аж на 80 відсотків, на розвиток і реструктуризацію вугільної галузі. Ці гроші часто йшли не шахтарям, а незрозуміло кому. Але в той же час ми забрали 21 мільярд гривень гривень з міст і ОТГ, згідно підрахунку Асоціації міст України. Також у цьому бюджеті значно зменшені видатки на навчання лікарів. З 364 мільярдів залишили тільки 101 мільярд на навчання і підвищення кваліфікації лікарів. Друге. Чому цей бюджет не відповідає світовим практикам? Бо всі країни світу підтримують бізнес шляхом збільшення фінансування інфраструктури, шляхом цільових кредитів, шляхом стимулювання споживання. Цього всього немає, крім стимулювання споживання, але тільки для вибраних. І третє. Цей бюджет нереалістичний. В цьому бюджеті ми заклали зменшення доходів на 11 відсотків. У нас вже за два місяці до карантину доходи впали на 15 відсотків. Не буде в нас 781 мільярд податково-митних доходів, буде значно менше, я думаю, тому що бізнес перестає працювати через жорсткий карантин. А видатки в той же час завищені. І найголовніше. Той дефіцит в 298 мільярдів він фінансується за рахунок МВФ. А ми ж не прийняли Закон про банки. Як ми можемо прийняти Закон про бюджет, де є фінансування МВФ, а Закон про банки, який це фінансування дасть, не прийнятий. Дякую за увагу.

Будь ласка, звільніть прохід. Шановні колеги, я вас дуже прошу. Шановні колеги, я просто бачу, що в залі мало кого цікавить взагалі, що відбувається з ключовою стратегією життя країни на кризовий рік – це бюджет. Я розумію, що всі по групам, по інтересам і говорять про свої політичні справи. Поряд з Прем'єр-міністром зібралася черга, я так думаю, депутати вирішують свої питання. А я хочу вам сказати, що перед вам лежать не пусті папірці, на яких написані цифри про бюджет, перед вам зараз лежить по суті життя країни, тому що життя країни, яке прописане в цифрах, заслуговує дуже великої уваги. І те, що ви зараз бачите в руках, це визначена діаметрально протилежна стратегія життя країни на кризовий рік, який пов'язаний з епідемією і який пов'язаний з наслідками економічної і фінансової кризи. Що тут відбувається? Перше. Не акумулюються державні ресурси, не збираються в один кулак і не направляються на спасіння країни і людей. Тут діаметрально протилежне: на корупційній основі забираються 120 мільярдів гривень з бюджету, а це, читайте, забираються заробітні плати, пенсії, життя, можливо, людей, які сьогодні залишились без роботи. І в залі, і в президії, і в ложі уряду на це глибоко начхати, що міністр Уманський сказав про те, що корупція досягла обсягу 120 мільярдів гривень на рік, і сьогодні в бюджеті цю корупцію легалізують. Друге. Ви навіть не подивилися, що вони закладають дефіцит бюджету, якого не було ніколи в житті. Це означає, що країну кидають в боргову яму, і якщо цей бюджет буде виконаний, ми з вами будемо мати державний борг, який буде дорівнювати валовому внутрішньому продукту. Такого в житті країни не було ніколи. Що ви думаєте?! Ви думаєте за це голосувати? Це буде означати, що всі покоління наступні українців будуть розраховуватися за ті борги, які ви сьогодні робите. На всяк випадок знімають гроші з інвалідів, з усіх регіональних бюджетів, з малозабезпечених родин, зі студентів, з медиків. Що, ви вважаєте це бюджет, який треба підтримати? Забираючи 120 мільярдів, нас кидають в боргову залежність на десятків років вперед. Всі, хто має совість, честь і гідність я закликаю не голосувати за цей бюджет. Це бюджет знищення України, а не боротьби з коронавірусом і з економічною кризою. Нам потрібен інший бюджет. Слава Україні! Шановний пане Голово, шановні народні депутати, шановні виборці, "Опозиційна платформа - За життя", безумовно, не буде підтримувати такий проект Закону про внесення змін до Державного бюджету. Я поясню чому. Тому що ті зміни, які на сьогоднішній день вносяться, вони не є результатом COVID, а рецесія в економіці України і секвестр бюджету – це результат тієї економічної політики, яка була запропонована у вересні місяці 2019 2019 року. Для прикладу. Бюджет же ж у нас не виконуватись почав не тільки з березня місяця. У вересні місяці дефіцит бюджету був 10,6 в жовтні – 10,9, в листопаді – 7,1, січень місяць – 24,5 відсотка невиконання бюджету, лютий – 6,3 відсотка невиконання бюджету. Ми тоді хіба були на карантині? Ні. Це результат тієї економічної політики, яка була. Тепер, що стосується бюджету. Безумовно, та норма, яка на сьогоднішній день запропонована щодо субсидій, а я говорю про те, що зменшено субсидії на житлово-комунальні послуги для населення на 8 мільярдів гривень, тобто 39 мільярдів гривень залишається на субсидії. Я хочу нагадати, що цифра розраховувалась 71. 55 була в попередній редакції бюджету. Ви що, людям зменшили тарифи у два рази? Чи, можливо, у нас зросли реальні доходи населення удвічі, що ви їм удвічі зменшуєте обсяг субсидій? Другий дуже важливий момент, який не можна обійти, це боргові запозичення. У нас, виявляється, 642 мільярди гривень – це додаткові запозичення. Вдумайтесь, 65 відсотків від дохідної частини бюджету. Також, да, у нас є і видатки суттєві. Це понад у нас 35 відсотків, це у видатковій частині бюджету. Але я повторюся, якщо ми говоримо про 65 відсотків запозичень, щоб нашим громадянам було зрозуміло, це якщо ви живете на тисячу гривень в місяць, і ви замість зарплати в тисячу гривень в місяць берете 650 позики. В наступному місяці будете віддавати 1650, а заробите тільки 350. Ось до чого призводить ваша бюджетна політика і боргова політика. Безумовно, не можна не звернути увагу на той порядок денний, який на сьогоднішній день запропонований. Є вкрай лобістські норми і ті проекти законів, які на сьогоднішній день жодним чином не корелюються з тим економічним порядком, який є. І, безумовно, ще один дуже важливий момент – Фонд боротьби з коронавірусом, він всього-на-всього 64 мільярди гривень. Але я хочу нагадати, що на початку проекту, коли готував ще попередній міністр фінансів, ця цифра була понад 120 мільярдів гривень. Тобто його зменшили більш ніж у двічі. Ну, і на завершення. Безумовно, місцеві бюджети і регіональна бюджетна політика заслуговує кращого. Тому що те, що ви залишаєте їм, жодним чином не відповідає тим потребам, які у них залишаються. Повторюсь, наша фракція закликає не підтримувати цей проект бюджету, і ми будемо голосувати проти. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Тарас Іванович Батенко. Доброго дня, шановні колеги, шановні друзі, українські громадяни. Наша депутатська група "За майбутнє" ставить питання по-іншому. Чи здатна сьогодні українська влада український уряд справиться з тими викликами, які сьогодні спіткали українське суспільство, українську державу як частину світу? Хочемо сказати, що, незважаючи на всі зусилля представників депутатської групи "За майбутнє" у Верховній Раді України, спрямовані на вдосконалення цього законопроекту про зміни до бюджету, слід визнати, що зміни, які ми сьогодні розглядаємо, які вносяться, спрямовані на несистемне витрачання коштів, непокликання сприяти запуску зростання економіки та розвитку інфраструктури, не передбачають стимулів та допомоги економіці України в часи всесвітньої економічної кризи. І я тут не можу не погодитися зі своїми колегами, які цитують, але відповіді ми не отримали від уряду, постійно цитують колишнього міністра фінансів пана Уманського, ще пару тижнів назад він був міністром фінансів, щодо тих так званих скруток ПДВ і недоотримання державного бюджету в десятки мільярдів гривень. Я хочу сказати також про антикризовий штаб. Ми – вищий законодавчий орган держави, але ніхто нас не запрошує в ніякі антикризові штаби. Про нас чують і про нас пам'ятають тільки тоді, коли треба давати голоси. На нашу думку, всі спроби уряду продемонструвати турботу стосовно соціального захисту громадян перекреслює демонстративне виключення із Закону про Державний бюджет 2020 року норми про наближення прожиткового мінімум до його реальної величини. Уряд зберігає за собою право на свій розсуд, в ручному режимі визначати кому скільки давати коштів. При цьому передбачається скорочення видатків на розвиток культури, освіти, мистецтва і так далі. Зміни до бюджету спрямовані не на скорочення боргового зобов’язання країни, а на його збільшення, при цьому джерела таких запозичень є нереалістичними або кабальними умовами в часи всесвітньої кризи. У цьому зв’язку слід визначити, що представники української влади навіть не спробували провести переговори з міжнародними кредиторами України щодо реструктуризації боргів країни. Фактично сьогодні МВФ пропонує нам здати всю державу в ломбард. Продавши землю – продамо і державу. Деклароване значне збільшення Пенсійного фонду і інші статті, що ми бачимо в цьому законопроекті, не дозволяють нам сьогодні підтримати його голосуванням. Друзі, пройшов місяць карантину, а Кабмін глобально фактично нічого не зробив. Все витягується за рахунок місцевих бюджетів і благодійників – ми це бачимо по українській енергетиці. Фактично ми бачимо по тому, як в Європі кошти на енергетику упали, і вони стають від'ємними, а для України вони залишаються високими. Тому для нас питання: чи є політична воля в цього уряду справитися з цією політичною кризою? І ми закликаємо сьогодні український парламент не голосувати за ці зміни до бюджету. Дякую. Дякую. Шановні колеги, зараз Кулініч Олег Іванович виступає. Після цього переходимо до голосування за закон. Будь ласка, запросіть колег до зали. Олег Іванович, будь ласка. Хотів би декілька слів по суті законопроекту. По-перше, завдяки наполяганням нашої депутатської групи "Довіра" сьогодні на останньому засіданні Комітету з питань бюджету вдалося відстояти півтора мільярди коштів на розвиток об’єднаних територіальних громад. Територіальні громади є сьогодні найближчими до людей, і вони в першу чергу оперативно реагують на всі кризові явища, вони реагують на всі питання по коронавірусу. І тому група "Довіра" виступає за закінчення реформи децентралізації в цьому році, і ці кошти територіальні громади повинні в цьому році отримати. Друге. Ми мали величезну кількість звернень від Асоціації міст України з приводу нарахування пені та штрафів на комунальні підприємства, які забезпечують життєдіяльність міст в період пандемії. І це питання також вдалося сьогодні врегулювати знову ж таки завдяки позиції нашої групи на бюджетному комітеті. Вводиться заборона нарахування пені та штрафів підприємствам централізованого водопостачання та водовідведення, а також теплопостачання. Вони всі є комунальними, і це все місцеве самоврядування. Спільними зусиллями з колегами вдалося відстояти акциз на пальне, який залишається у місцевих бюджетах. І це величезний успіх, і це дуже важливо для місцевих бюджетів. Практично в повному обсязі лишаються кошти на реконструкцію і ремонт доріг, тому що дороги перебувають у жахливому стані, особливо комунальні дороги. Без реформи децентралізації, без ремонту доріг не буде працювати ні система освіти, ні система охорони здоров'я, ні та ж реформа децентралізації, якщо ми не будемо ремонтувати дороги. І це також була принципова позиція депутатів нашої групи "Довіра" Також важливе питання, що у фінальній версії цього законопроекту залишається 4 мільярди гривень на підтримку аграріїв. Аграрна галузь є базовою галуззю економіки нашої держави, і саме вона приносить найбільше валютної виручки, і тому дуже важливо, що ці кошти в повному обсязі надійдуть до наших аграріїв. Підсумовуючи, дуже важливо, що за рахунок цих змін вдасться збільшити розмір Пенсійного фонду на 30 мільярдів гривень, що дасть можливість здійснити додаткові виплати для наших пенсіонерів, і це дуже важливо в умовах коронавірусу і в умовах світової економічної кризи. Тому депутатська група довіри буде голосувати за цей законопроект, тому що ці зміни допоможуть стабілізувати ситуацію і забезпечити ключові соціальні витрати в країні. Дякую. Дякую. Шановні колеги, будь ласка, підготуйтесь до голосування і запросіть народних депутатів до залу.

Готові голосувати? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Закону… (Шум у залі) Шановні колеги, трохи тихіше в залі, будь ласка. Ілля Володимирович! Кива! Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (реєстраційний номер 3279-д). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-252 Рішення прийнято. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (реєстраційний номер 3279-д). Прошу підтримати та проголосувати. За-249 Рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. Покажіть, будь ласка, по фракціях. "Слуга народу" – 226, "Опозиційна платформа - За життя" – 0, "Європейська солідарність" "Батьківщина" – 0, "За майбутнє" – 5, "Голос" – 0, "Довіра" – 15, позафракційні – 3. Ще раз дякую, рішення прийнято. Наступне питання. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Закону про національну інфраструктуру геопросторових даних (реєстраційний номер 2370). Готові голосувати? Ставлю на голосування пропозицію про…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

За-302 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Дякую. Покажіть, будь ласка, по фракціях. Наступне питання проект Закону про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (реєстраційний номер 3320). Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (реєстраційний номер 3320). Прошу підтримати та проголосувати. За-316 Рішення прийнято. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними правками проект Закону (реєстраційний номер 3320) про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). Прошу підтримати та проголосувати.

За-332 Рішення прийнято. Покажіть, будь ласка, по фракціях. "Слуга народу" – 235, "Опозиційна платформа - За життя" – 0, "Європейська солідарність" – 24, "Батьківщина" – 15, "За майбутнє" – 15, "Голос" – 13, "Довіра" – 15, позафракційні – 15. Шановні народні депутати, враховуючи необхідність термінового законодавчого забезпечення заходів по боротьбі з коронавірусом, пропоную доручити Голові Верховної Ради України невідкладно підписати щойно прийнятий Верховною Радою законопроект номер 3320 і негайно направити його Президентові України. Ставлю цю пропозицію на голосування. Також прошу підтримати та проголосувати. 3320, щойно прийнятий.

проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу). Ставлю на голосування пропозицію про прийняття законопроекту (реєстраційний номер 2339) за основу. Готові голосувати? Це законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля. Прошу підтримати та проголосувати. За-362 Рішення прийнято. Покажіть, будь ласка, по фракціях. Денис Анатолійович! Слово з мотивів – хвилину Монастирському. Колеги, проголосували "за" понад 300 депутатів за цей законопроект. Наш комітет лише за основу рекомендував його, оскільки там ще необхідні техніко-юридичні правки. Але якщо зал буде підтримувати, то ми згодимося на цю історію, але з техніко-юридичними правками. ГОЛОВУЮЧИЙ. Чому ні? Ну, чому ні? Весь зал "за" – чому ні? Техніко-юридичні ще. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття законопроекту (реєстраційний номер 2339) в цілому з необхідними техніко-юридичними правками. Законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля (2339). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. Дякую. Рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. Покажіть, будь ласка, по фракціях. "Слуга народу" – 235, "Опозиційна платформа - За життя" – 0, "Європейська солідарність" – 26, "Батьківщина" – 14, "За майбутнє" – 14,

пропоную доручити Голові Верховної Ради України невідкладно підписати щойно прийнятий Верховною Радою законопроект 2339 і негайно направити його Президентові України. Ставлю цю пропозицію на голосування, прошу зал підтримати та проголосувати.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення прийнято. Покажіть, будь ласка, по фракціях. Наступне питання. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету (реєстраційний номер 3132). Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету (реєстраційний номер 3132). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-244 Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. По фракціях покажіть. Наступне питання. Вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення зміни до розділу XI "Перехідні положення" Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового провадження на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID 19). Це друге читання. Реєстраційний номер 3276.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 щодо особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового провадження на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID 19) (реєстраційний номер 3276). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-310 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Покажіть, будь ласка, по фракціях. "Слуга народу" – 237, "Опозиційна платформа - За життя" – 30, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 1, "За майбутнє" – 1, "Голос" – 14, "Довіра" – 15, позафракційні – 12. Ще раз дякую. Закон прийнято в цілому. Наступне питання. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" з пропозиціями Президента України (від 19.02.2020 року) (реєстраційний номер 1049). Готові голосувати? Це подолання вето. Це вето Президента, з пропозиціями Президента було. Ставлю на голосування прийняти в цілому з урахуванням пропозицій... Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з урахуванням пропозицій Президента України Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" з пропозиціями Президента України (від 19.02.2020 року) (реєстраційний номер 1049). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

проголосованому законі, пропоную доручити Голові Верховної Ради невідкладно підписати щойно прийнятий Верховною Радою України законопроект 1049 з урахуванням пропозицій Президента України і негайно направити його Президентові України. Шановні колеги, я ставлю цю пропозицію на голосування. І також прошу підтримати та проголосувати.

щоб ми пішли наступним шляхом. Зараз щодо цих 10 постанов дати можливість виступити Тимошенко – 10 хвилин, 3 хвилини – Івченко, 3 хвилини… Хто ще? Пузійчук. Почекайте. Окремо у нас виступ Полякова. Це окрема постанова. Почекайте. Щодо постанов, які були від "Батьківщини". А після цього ми 10 постанов просто проголосуємо. Немає заперечень? залі) Да, я пам'ятаю. У нас ще є три постанови інші, інших депутатів, там окрема процедура. Там підемо по процедурі просто виступи, якщо не будуть наполягати, після цього голосування. Дякую. Немає заперечень?

Шановні колеги, всі погоджуються, що виступи, після цього – голосування, без обговорення постанов? залі) Або йдемо по процедурі, шановні колеги. Або тоді йдемо по процедурі. Або йдемо по процедурі – всі 14 постанов. Йдемо по процедурі. Тобто "Опозиційна платформа - За життя" і "Європейська солідарність" наполягають на повній процедурі. (Шум

Шановні колеги, мова йде про скасування голосування по закону про продаж сільськогосподарської землі. Наша команда внесла проекти постанов, які вимагають скасувати голосування про продаж сільськогосподарської землі, яке відбулося на минулій позачерговій сесії. І ось чому ми вимагаємо це зробити. Ви знаєте, що нещодавно пролунала заява Організації Об'єднаних Націй, яка говорить про те, що за оцінками всесвітньої організації вже зараз в усьому світі голодує приблизно 820 мільйонів людей. Криза викликана пандемією коронавірусу, має загрозу ще більше загострити голод в світі. От у мене є ця заява Організації Об'єднаних Націй. Крім того, ви бачите, коли епідемія зараз захлинула весь світ, то є тільки два дефіцити в світі: перше – це все, що пов'язано з лікуванням і встановленням діагнозу коронавірус, і друге – це продукти харчування. В світі сьогодні ціни на продукти харчування просто злетіли, і Україна як країна ключова, яка має чорноземи, зараз може відчути, що ми, можливо, єдині, які можемо себе забезпечити не тільки продуктами харчування, а, в принципі, захистити нашу продовольчу безпеку повністю, тотально, всебічно. Таких країн дуже мало. Коли зараз переформатується світ в глобальному просторі, кожна країна розуміє, що вона під час біди самотня, нам потрібно не розбазарювати наші ресурси, а нам потрібно навпаки, консолідувати всі ресурси в руках України і не дати забрати нічого. Але в той же час прийнято рішення Президентом Зеленським, його урядом і його більшістю в парламенті, що саме тоді, коли світ розуміє, що кожна країна сама за себе, і особливо в продовольчих питаннях, прийнято рішення в обмін на одноразовий кредит Міжнародного валютного фонду, який складає всього декілька мільярдів гривень, продати сільськогосподарську землю, продати стратегічну власність. І саме тому ми мусимо поміняти цю стратегію, переглянути її і залишити землю в розпорядженні України, українців, так, як це прописано в Конституції, а особливо наших фермерів малих і середніх сільгоспвиробників. Дорогі друзі, у мене в руках інший документ Організації Об'єднаних Націй. В ньому прийнято рішення, що наступні 10 років в світі це є 10 років розвитку фермерства. І у нас з вами є все для того, щоб розвивати фермерство наступні 10 років. якщо закон про розпродаж сільськогосподарської землі стане реальністю, у нас більше такої можливості не буде. Що в цьому законі є неприйнятним? Перше. Є неприйнятним те, що вже з першого дня функціонування цього закону земля може належати іноземним банкам. Тобто з першого дня роботи цього закону іноземні банки зможуть володіти українською сільськогосподарською землею без обмеження кількості. Хтось говорить, але це нічого страшного, це просто такі будуть оборудки з кредитами, де землю закладуть, а потім, якщо землю заклали і селяни її втратили, то вона стане власністю міжнародних іноземних банків. Дорогі друзі, це непросто так. Сьогодні в руках іноземних фінансових глобальних кіл знаходиться Національний банк України. Його політика може прямо вплинути на подальше банкрутство національної банківської системи, і це буде означати, що вся земля, яка буде прийнята в заставу для забезпечення видачі кредитів в іноземній валюті, по суті перейде до іноземних банків, тому що ми з вами, українці, не контролюємо, що робить Національний банк наш український, і ми не будемо контролювати його грошову політику, його кредитну політику, і наша земля за лічені роки піде просто з молотка, стане спекулятивним товаром. А нам треба продавати не землю і навіть не врожаї з нашої землі, нам треба продавати готові харчові продукти. І тоді наша країна зможе кредитувати Міжнародний валютний фонд, а не навпаки, брати і запозичувати копійки, які нас роблять жебраками і банкрутами. Я можу сказати, що в цьому Законі про землю, який прийнятий, це є повне нищення нашого фермерства. Тому що Польща, наприклад, розвивала фермерство 15 років. Весь світ розвивав десятки років власне фермерство. Нам виділяється цим законом на розвиток фермерства всього трошечки більше ніж рік. А потім земля вже віддається іноземним і вітчизняним великим монопольним корпораціям. Це неможливо допустити. Дорогі друзі, я знаю, що, в принципі, те, що я говорю з цієї трибуни, зараз байдуже більшій частині залу. Хтось стоїть спиною, хтось займається своїми справами, уряд взагалі залишив ложу уряду. Тому що рішення про розпродаж сільськогосподарської землі вже прийнято на вимогу фінансових спекулятивних кіл. І зараз треба тільки пройти певні, ну, такі формальності, зняти наші постанови про скасування цього голосування з розгляду. І Президент Зеленський негайно на догоду фінансовим глобальним спекулянтам підпише закон про про розпродаж сільськогосподарської землі. У нього ніякого пієтету до українських національних інтересів немає. Він здає все направо і наліво. Не він формує, пан Зеленський, політику для країни, політку його руками, як маріонеточними руками, формують глобальні досить цинічні, жорсткі сили. А ми не маємо права як парламент підігрувати цій великій несправедливості проти України. І якщо зараз не буде скасовано закон про розпродаж сільськогосподарської землі, це буде означати, що наступні покоління і наше покоління будуть по суті позбавлені і землі, і території, і продовольчої безпеки, і фермерства як мільйонів робочих місць, і великих валових внутрішніх доходів – ми будемо позбавлені життя. Не будьте спільниками в цьому великому злочині. Тому що ця влада, яка сьогодні, зміниться дуже швидко, я в цьому не сумніваюся. Кожен, хто був співучасником продажу сільськогосподарської землі, я переконана, понесе кримінальну відповідальність за це, тому що це по суті свідоме нищення України. Ми з вами як народ повернемо нашу землю, тому що як тільки Зеленський підпише цей закон про розпродаж сільськогосподарської землі, ми, наша команда, негайно подаємо до Конституційного Суду звернення про його тотальну неконституційність, і він дійсно неконституційний. І ми обов’язково рано чи пізно, коли Зеленський повернеться в "95 квартал", проведемо референдум всенародний і запитаємо у людей, чи готові вони розпродавати останнє, що залишилося у нашого народу – землю. І я переконана, що і Конституційний Суд скаже, що цей закон не має права на життя і час у нас є для цього. І референдум всеукраїнський теж скаже, що продавати землю категорично не можна. А аграрії вже написали звернення до Президента, обласні і міські районні ради вже прийняли звернення до Президента з вимогою не приймати цей закон. І я звертаюся зараз до пана Зеленського. У вас є шанс в історію України ввійти не як запроданець, не як зрадник національних українських інтересів, а як Президент, який відстоює Україну. Накладіть вето на цей закон про розпродаж сільськогосподарської землі, і ви, можливо, виконаєте єдину свою позитивну місію на цій посаді. Я вірю, що Україна залишиться з землею, а ми з вами – з життям, з незалежністю і суверенітетом. Слава Україні! Дякую. Івченко Вадим Євгенович. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, якщо ви не хочете слухати опозицію, то послухайте тоді аграріїв, які вже прокоментували безпосередньо прийнятий закон. Аграрний союз України, Геннадій Новіков. "Прийняття документа під покровом ночі та покриттям карантину наштовхує на неприємні думки. На жаль, ми вкотре побачили маніпуляції та відвертий обман з боку влади. Жодного, наголошую, жодного документа про те, що МВФ вимагає відкриття ринку землі ми не побачили, а так званий меморандум так і залишився примарою, якою лякали людей". Асоціація фермерів і приватних землевласників, Іван Томич, фундатор і почесний голова. "Зрештою стало зрозуміло, що відсутність виваженої урядової аграрної політики веде лише до зубожіння населення, соціального, економічного, духовного, політичного знедолення і приниження української нації. Потрібно рятувати Україну від таких законів і від таких законотворців. І тут потрібні консолідовані зусилля політичних сил". Колеги, Всеукраїнська аграрна рада говорить про наступне. "Разом з тим, є цілком очевидним, що лобісти аграрних олігархів не залишать спроб внести зміни до законодавства або створити лазівки для того, щоб використовувати дешеве іноземне фінансування". Сьогодні перед аграріями України стоять нові виклики. Безпосередньо це боротьба за проведення всеукраїнського референдуму, а також протидія впровадженню ліберального ринку землі. Всеукраїнський референдум повинен остаточно закріпити те, що Україна і сільськогосподарська земля є власністю українців. Колеги, фермер з Харківської області, віце-президент Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів каже, що цей закон не на часі. Зараз триває війна, зубожіння людей, економічна рецесія. Чи не єдине, що може давати наповнення бюджету і валову виручку – це сільське господарство. господарство. Додайте сюди державну політику неповернення ПДВ, у підсумку фермери на сьогодні не зможуть купити землю. І зараз найменш вдалий час для ринку землі. Фермер Бондарчук каже, що нова влада називає себе "слугами народу", але своїми діями демонструє прямо протилежне: вона розпродає українську землю, яка цей народ годує. Це злочин проти власної країни і проти її громадян! Це продаж не тільки нашого покоління, а й покоління наших дітей. Колеги, почуйте, що кажуть люди. Ви так часто у Фейсбуці, так не дивіться на свої пости, дивіться на пости фермерів і аграрних асоціацій. Я вам зачитав основні. І постанову прошу підтримати. Дякую. Пузійчук Андрій Вікторович.

Доброго дня, шановні колеги, шановний головуючий, шановні громадяни України! 31 березня, не 30-го, а 31 березня, під час пандемії під покровом ночі "слуги народу" протягнули цей законопроект всупереч власнику – українському народу. Шановні колеги, звертаю вашу увагу, що відповідно до частини першої статті 47 Регламенту України, частини другої статті 84 Конституції Верховна Рада приймає рішення виключно на її пленарних засіданнях. Вимога Президента була стосовно проведення засідання 30 березня. Голосування проводилося 31 березня, в цей день не було ніяких засідань. Це один із випадків сучасної України, коли рішення приймалося не на пленарному засіданні. Наступне. Під час розгляду було порушено частину п'яту статті 25 Регламенту України. питання, які залишилися нерозглянутими, розглядаються першими на наступному пленарному засіданні. Отже, розгляд законопроект повинен був проходити на наступному пленарному засіданні, а не позачерговому пленарному засіданні. Це грубе порушення Регламенту. Наступне, частина перша статті 47 Регламенту говорить, що рішення приймаються більшістю народних депутатів від конституційного складу Ради. Аналогічне положення закріплено в статті 91 Конституції України. Конституційний Суд України зазначає, що Верховна Рада правомочна приймати рішення, закони саме тільки за наявності правомочної частини. Зверніть увагу на голосування: більше ста голосувань відбулося за кількості менше, ніж 226 депутатів. Шановні, почитайте що ви проголосували. Народ України вас обрав. Народ України найняв уряд як свого представника, але ми не бачимо розвитку країни, ми не бачимо точок зростання. Все, на що вони здатні, це звернутися з протягнутою рукою до МВФ і продати українську землю. Скасуйте цей ганебний законопроект. Дякую. Сергій Віталійович, можете з місця щодо цих десяти постанов. Позиція комітету. Шановна президія! Шановні народні депутати! Регламентний комітет на своєму засіданні розглянув проекти цих постанов і заяви їх авторів до Голови Верховної Ради щодо скасування Закону (реєстраційний номер 2178) щодо всіх проектів постанов, комітет прийняв висновки, всі висновки роздані. Відповідними рішеннями комітету запропоновано Верховній Раді визначитися шляхом голосування щодо прийняття або відхилення цих проектів постанов. Дякую.

Ще ваша, я пам'ятаю. Оксани Василівни, пам'ятаю. І Железняк Ярослав Іванович, я пам'ятаю. Зараз десять постанов. Після переходимо ще до трьох постанов ваших. Ставлю на голосування проект постанови... Я буду номери лише називати, якщо не заперечуєте. Реєстраційний номер 2178-10-П2. Прошу визначатися та голосувати.

За-70 Рішення не прийнято. Наступний проект Постанови (реєстраційний номер 2178-10-П3). Ставлю на голосування. Прошу визначатися та голосувати. За-63 Рішення не прийнято. Ставлю на голосування для прийняття в цілому проект Постанови (реєстраційний номер 2178-10-П4). Прошу визначатися та голосувати. За-66 Рішення не прийнято.

За-66 Рішення не прийнято. Що? Ставлю на голосування для прийняття в цілому проекту Постанови (реєстраційний номер 2178-10-П7). Прошу визначатись та голосувати.

– 8. Рішення не прийнято.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

Прошу визначатись та голосувати.

не … Рішення не прийнято. Ставлю на голосування проект Постанови для прийняття в цілому, реєстраційний номер 2178-10-П10. Прошу визначатись та голосувати.

За-67 Рішення не прийнято. Що не працює?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

За-62 Рішення не прийнято. Шановні колеги, надійшла заява від двох фракцій з заміною на виступ. Бабак Сергій Віталійович. Після цього ще 3 постанови. Шановні колеги, ми, члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій, хочемо звернутись до всього суспільства. Рівно тиждень тому розпочався наймасштабніший в історії України дистанційний освітній проект "Всеукраїнська школа онлайн". Його готували волонтери разом з Офісом Президента, з Міністерством освіти та науки та нашим комітетом. Проект запустили менше ніж за 2 тижні без жодної копійки державного бюджету. Більше 40 вчителів стали волонтерами школи і почали записувати відеоуроки для мільйонів дітей, які через карантин були позбавлені можливості доступу до знань. Проект готувався дуже швидко, буквально з коліс. Перші уроки, які вийшли на екрани в понеділок, ще вночі монтувалися, а вчителі ніколи раніше не працювали під камерами для мільйонної аудиторії, тому і виникли деякі помилки вчителів під час запису відеоуроків. Але замість слів підтримки цих вчителів суспільство, соціальні мережі, політики та навіть їх колеги почали висміювати і цькувати. Такий собі суспільний булінг вчителів. Вчителів – людей з великої літери, які вирішили на волонтерських засадах допомогти системі освіти України, яка так само, як багато освітніх систем світу, просто не була готова перед тими викликами, перед якими ми зараз всі постали. Ми всі маємо права. Право на вільне волевиявлення, право свободу слова, право на життя та багато інших прав, але, на превеликий жаль, ми не маємо права на помилку. Саме цим правом на помилку відрізняються прогресивні системи освіти від всіх інших. Наші діти бояться зробити помилку, бо вони отримають двійку, бо їх насварить вчитель, бо з них будуть сміятися інші учні і врешті-решт вдома їх теж насварять. Саме тому в нашій країні діти дорослішають невпевненими в собі і все життя бояться зробити помилки. І тому у нас так мало підприємців, інноваторів, бо ми боїмося ризикнути і зробити помилку, бо наше суспільство не толерує помилок, і ми завжди думаємо перед тим, як щось зробити, а що скажуть люди. І саме ця нетолерантність до помилок є однією з фундаментальних хвороб нашого суспільства. Але, разом з тим, ми маємо пишатися іншими рисами українців, здатністю об'єднуватись перед обличчям загроз. І зараз медики і вчителі допомагають державі перед обличчям пандемії. Медики на передовій борються за наше з вами життя, а вчителі за гідне життя і майбутнє наших дітей, а відтак і за майбутнє наших героїв. І сьогодні всі вони герої. Слава Україні!

Дякую, шановні колеги. Переходимо до наступного питання. Шановні колеги, наступне питання – це проект Постанови реєстраційний номер 2178-10-П. Автор – народний депутат України Поляков Антон Едуардович. Ми йдемо за процедурою, з виступами так, як всі хотіли. Добре.

Шановні колеги депутати, підтримуючи ціль відкриття ринку землі, розумна влада мала б спочатку заручитися підтримкою свого народу, розрахувати всі ризики та вибрати для цього зручний час. Замість цього наша влада, прикриваючись вимогами іноземних кредиторів, займається мародерством та знищенням економічного потенціалу нашої країни. Варварський ринок землі – це те саме, що розпродавати меблі з квартири під час того, як вся будівля палає в пожежі. Саме тому я звертаюсь до Прем'єр-міністра Шмигаля з проханням розробити реальні кроки для виходу з економічної кризи, а не ті абстрактні речі, які прописані на декількох аркушах паперу, та ті півмільйона робочих місць, які він запропонував створити, казкові півмільйона робочих місць, у травні місяці. Шановні депутати, також я звертаюся до головного ідеолога цього законопроекту пана Сольського. Шановний пане Сольський, до мене звертаються аграрії Чернігівщини та всієї України. Вони не розуміють, як буде працювати ринок землі з тими положеннями, які прописані в цьому законопроекті, вони взагалі не розуміють, як вони далі будуть працювати. Я розумію, що мій час обмежений регламентом, але я сподіваюся, що ми з вами зможемо піти на публічні дебати з приводу вашого законопроекту. Шановні депутати, таке відкриття ринку землі, так само, як впровадження другого етапу медичної реформи, так само, як впровадження антифопівських законопроектів, просто знущання над всіма українцями. Прошу підтримати мою постанову. Дякую.

щодо прийняття або відхилення цього проекту постанови. Зінкевич Яна Вадимівна. Прошу передати слово Ірині Геращенко. 4 тисячі доларів зарплати, а не забрала з бюджету. Так само я хочу сказати, що зараз наша політична сила пишається тим, що ми виправили помилки монобільшості в Законі про обіг землі, бо вони хотіли провести закон про дерибан, про продаж землі, де монополізувати в одні руки по 200 тисяч гектарів, де просто скасувати можливість мінімальної ціни на землю, де розкрасти всю державну землю, а це 11 мільйонів гектарів землі. І, власне, ми пишаємося тим, що наша політична команда, 27 депутатів, зробила все для того, щоб Україна нарешті вийшла з ганебного "клубу семи", семи країн, де були Венесуела, Туркменістан, Конго, Куба і Україна, де не було обігу землі. Власне, 1,5 мільйона українців померли, не встигши скористуватися своїм правом на паї. 680 тисяч українців так само пішли, не встигши передати свої паї у спадок, бо не мали спадкоємців. І, власне, те, що Україна завдяки нашій позиції сьогодні ввела обіг землі, але при цьому захистила 11 мільйонів гектарів державної землі, землю комунальну сільськогосподарського призначення, і тільки захистивши право власника паїв, право фермера розпоряджатися своїм. Це є надзвичайно важливим. Що тепер дуже важливо зробити? Щоб нарешті з'явився прозорий кадастр землі, і щоб ми вели цю норму обов'язково. І так само важливо зайнятися екологією для того, щоб українська земля належала українцям, але і для того, щоб ми її захистили. Дякую.

Ні, вже немає бажаючих виступити? Тоді переходимо до голосування. Ні, шановні колеги, давайте тоді якось так, щоб ми не чекали всіх.

у нас зараз з вами є шанс виправити ту велику помилку, яку всі зробили представники влади та, об'єднавшись з іншими фракціями в цьому парламенті, прийняли рішення, щоб розпродати українську землю. Ми звертаємося до вас. Зараз Страсний тиждень, і ви можете ще покаятись перед громадянами України та залишити українську землю українцям. У вас ще є можливість зробити те, що ми пропонуємо, провести розпайовку української землі та зараз під час великої кризи всім громадянам, а в першу чергу соціально незабезпеченим родинам, надати їх конституційне право отримати їх земельний пай. І це буде найкраще рішення під час сьогоднішньої кризи. Ви надасте людям землю, люди зможуть розпоряджатись своєю землею, провести після карантину референдум і вирішити питання землі. І тому, якщо ви зараз не підтримаєте Постанову про скасування розпродажу української землі, "Опозиційна платформа - За життя", Василь Іванович Німченко, підготував сьогодні звернення до Конституційного Суду України. І ми відмінимо ваше рішення. Але ж на це буде втрачений час, а люди в цей час не будуть мати своєї української землі. Щоб сьогодні врятувати країну від голоду та бідності, треба об'єднувати зусилля та приймати ті рішення, які врятують людей, ті рішення, які захистять сьогодні країну. І тому в ніякому разі за вказівкою МВФ ми не маємо права продавати українську землю. Прошу підтримати цю постанову. Дякуємо.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

За-60 Рішення не прийнято. Шановні колеги, наступне питання – це проект Постанови реєстраційний номер 2178-10-П1, Савчук Оксана Василівна.

Оксана Савчук, Всеукраїнське об'єднання "Свобода", місто Івано-Франківськ. Зареєстрована мною постанова, вона насправді про гідність і про присягу народного депутата. Коли ми завжди обов'язково тут клялися дотримуватись Регламенту і Конституції України, але під час голосування за законопроект про обіг сільськогосподарських земель ми порушили і Конституцію, і Регламент України, я би хотіла, щоби сьогодні, коли ми голосуємо ці постанови, ми все ж таки підтримали їх. Чому це важливо? Найперше, важливо тому, що нами маніпулюють. Маніпулюють всім українським народом, якому з цієї трибуни, наприклад, розповідають, що зупинили дефолт в Україні, а це неправда. Розказують, що без цього закону МВФ не дасть нам кредит, натомість сам міністр фінансів каже, що якщо нам кредит МВФ не дасть, дефолту в Україні не станеться: буде складно, але дефолту не станеться. Міністр сільського господарства каже… Чи є вимогою МВФ голосування за ринок землі? Він сказав: "Ні, не є". То, можливо, пора проголосувати за цю постанову і дати гідну відповідь тим ляльководам, які вводять нас в оману, які вводять в оману весь український народ. Тому що це не Закон про ринок землі, це Закон, насправді, про розпродаж української землі. Я прошу всіх сьогодні все ж таки підтримати цю постанову і дати гідну відсіч тим ляльководам, які намагаються обдурити як і народних депутатів, так і все українське суспільство. Пам'ятаймо: за українську землю ми зараз боремося, на українській землі ми маємо майбутнє для своїх дітей. Продавати її просто так і розповідати, що ми уберегли українські землі комунальної і державної власності, а через два роки їх продавати – це все неправда. Тому я прошу кожного з вас підтримати і не дозволити розпродаж… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Чи є необхідність обговорення? Можемо голосувати? Нестор Іванович, ви вже виступили. Може досить? У вас там вже почали вже між собою розмовляти, з телефоном. Можемо голосувати?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

За-72 Постанова не прийнята. Шановні колеги, наступне питання – це проект Постанови реєстраційний номер 2178-10-П12 Ярослав Іванович Железняк. Шановні колеги! Коротко, що було в минулих серіях. 18 років був мораторій на продаж землі, 8 разів у цій залі його продовжували, і, нарешті, це скликання зняло мораторій, впровадило відкритий прозорий і справедливий ринок землі. І я вам за це вдячний. Чи закінчена наша робота? Ні, нам треба прийняти ще багато законів. Але перший крок для того, щоб відійти від радянського спадку, ми з вами зробили. Тому моя постанова була обумовлена лише одним. Я вважаю, що через коронавірус не всі народні депутати мали можливість проголосувати за цей закон. І саме тому цією останньою постановою, яка зафіксує, скільки людей підтримує Закон про ринок землі, ми покажемо українському народу, що у нас є не просто 259 голосів, у нас є конституційна більшість. Саме тому ця постанова сформована так, що вона є у підтримку відкритого прозорого ринку землі, на чому наполягала фракція "Голос". І якщо у нас у цій залі ще залишаються люди, які вважають, що нам треба повертатися в минуле, то нагадую, що голосування за цю постанову зеленою кнопкою означає, що ви підтримуєте ринок землі, голосування червоною кнопкою означає, що ви підтримуєте ринок землі, голосування жовтою кнопкою означає, що ви підтримуєте ринок землі. Тому, шановні колеги, які не хочуть підтримувати ринок землі, виймайте вашу карточку і залишайте останній результат, який, я сподіваюсь, буде нуль на цьому табло і покаже, скільки людей в цій залі насправді підтримали відкритий ринок землі. Дякую.

Дякую, Сергію Віталійовичу. Запишіться по фракціях: два - "за", два – "проти". Загородній Юрій Іванович.

Я хочу подякувати всім тим народним депутатам України, своїм товаришам по фракції, які змогли зупинити хоча б на ці п'ять місяців закон, який прийнятий під загрозою коронавірусу, фактично під ультиматумом дефолту, ніч, коли люди боялися за своє здоров'я, і примушували тут сидіти і голосували за що – продати землю. Уявіть собі зараз, у якій ситуації зараз наші громадяни України: з одного боку, вони бояться за здоров'я своїх близьких, з іншого боку, їх сьогодні провокують продати рідну землю, продати свій пай. Заради чого? Щоб купити ліки і віддати останнє за лікування, за ту маску, яку зараз вдесятеро перепродають в Україні. І сьогодні людей лякають тим, що, якщо не продамо землю, буде дефолт. Дефолт отримала влада, а не українці. хто замість того, щоб підняти рівень життя наших громадян, в умовах найнижчих пенсій, найнижчих заробітних плат і найменшої вартості землі провокують не ринок землі, а розпродаж землі тим, хто сьогодні замовив це, без згоди українського народу, без референдуму, який сьогодні виступає категорично проти. Дві третини наших громадян проти того, щоб земля розпродавалась сьогодні, і за проведення референдуму. А сьогодні це грабіж! Дякую за увагу. Шановний Дмитро Олександрович, шановні колеги! На початку створення нашої країни Україна була одна з найпотужніших промислових держав у світі, авіакосмічна галузь, ми мали на озброєнні ядерну зброю і так далі. Але закордонні радники дуже багато радили і всі керівники нашої країни дуже швидко все це продавали приватизували, роздавали, а в підсумку маємо нуль. Сьогодні всі, хто ходили радилися, всі, хто просили, ходимо за кордоном з протягнутою рукою і просимо кошти, дайте нам, щоб ми хоч якось почали заробляти. Сьогодні міністр фінансів вам говорить, що кошти є і дефолту не буде. Але закордонні радники і Міжнародний валютний фонд, всі інші ходять вам розказують, що сьогодні, в час, коли в світі починається одна з найбільших економічних криз, розпродайте все, що у вас залишилося останнє – землю, ще щось. І ми знову продовжуємо вашими руками оце робити. І знову на низькому ринку, коли воно нічого ніде не коштує, закордонні ці радники хочуть за безцінь скупити все, що тільки можливо і ви це робите. Тому є ще шанс зараз можна проголосувати постанову і переглянути всю оцю програму співпраці з так званими міжнародними кредиторами. Але ви не хочете нікого слухати, вам дають вказівки з-за кордону, з посольств, і ви швидко їх виконуєте, не думаючи про те, що буде через 5 років, 10, 20 і так далі. Колись Росія продала Аляску за 5 мільйонів доларів. Згадайте хтось, де сьогодні та Аляска і що вона коштує, а де ті 5 мільйонів доларів, які вони отримали. Да ніде. А території вже нема. Оце ви робите так само. Дякую.

це ті країни, в яких немає вільного ринку землі. Ну, і ще Киргизстан. Ті, хто виступали проти того, щоб в Україні не було вільного ринку землі, вони бажають, щоб Україна жила приблизно, як ці країни. Вони прикриваються захистом звичайних селян, фермерів. Так, їх потрібно захищати. Але не потрібно цим прикриватися, потрібно їм допомагати, потрібно розвивати наш наш аграрний ринок і думати і про селян, і про власників землі – 7 мільйонів українців, які мають мати право вільно цією землею розпоряджатися. Тому я вітаю парламент з прийняттям такого важливого закону. Я знаю, що ще буде дуже багато спроб скасувати прийняття цього закону, але вірю, що цього не відбудеться. І останнє. Якщо, дійсно, ми всі тут так дбаємо – представники і опозиційних фракцій, і фракцій монобільшості – якщо ми так дбаємо про життя звичайних українців і звичайних громадян, давайте зробимо ту одну річ, яку зараз всі так чекають, щоб ми могли фінансувати і пенсії, і медицину, і освіту, а саме, давайте приймемо Закон про банки, після якого кожен громадянин України спокійно зможе спати і бути впевненим, що держава профінансує ті сектори економіки, ті галузі медицини, освіти, без яких вони не зможуть жити. Дякую за увагу. Шановні колеги, ви зараз бачили класичну підміну понять, класичну, по Конго і інші дурниці, які щойно тут лобісти лобісти міжнародних великих фінансових кіл тут віщають з трибуни. Я хочу вам сказати, що всі без виключення країни світу, у яких є хоч трошки розуму, трохи, вони віддали землю своїм фермерам. Ізраїль не така вже неінтелектуальна країна: 97 відсотків у державному фонді землі знаходиться. Я хочу просто щоб ви це провірили. Канада – 90 відсотків у державній і комунальній власності. І коли ви подивитесь на будь-яку країну – тільки в інтересах своїх власних фермерів, і вони це називають ринком. У нас пропонується діаметрально інший, абсолютно неприйнятний сценарій розпродажу сільськогосподарської землі, де не створюються фермерства, а де, по суті, корпорації і іноземні банки хочуть мати це як свою приватну власність. Це діаметрально різні, абсолютно непорівнянні моделі. І сьогодні, якщо ви хочете, щоб до української нації відносилися як до папуасів, до просто невігласів і, вибачте, в лапках "лохів", так от голосуйте такі закони. Тому що тільки інтелектуальні нації виживають, коли знають, як поводитися зі своїми ресурсами, зі своїми можливостями, зі своєю землею, зі своєю стратегічною власністю. А після епідемії коронавірусу ви побачите інший світ, навіть ті, хто колись упустив, що, як Китай, будуть скуповувати акції і повертати назад у державу. Тому що зараз зрозуміло, що тільки ті держави, які мають ресурси, вони виживають, а ті, хто залишаються без нічого, ці просто зникають як нації і народи. І тому: ні – закону про розпродаж сільськогосподарської землі. Голосуйте за те, щоб цей закон скасувати. Слава Україні!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

Це рекорд: за – 8. Рішення не прийнято. Шановні колеги… аж мову відібрало. Шановні колеги, позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Всім дякую. До побачення.